og að lokum frá forsætisráðherra við fyrirspurn á þskj. 161, um valfrjálsa bókun við alþjóðasamninginn um efnahagsleg, félagsleg og menningarleg réttindi, frá Ásthildi Lóu Þórsdóttur.

Eru gerðar við það athugasemdir? Svo er ekki og getur þingfundur þá staðið lengur en þingsköp kveða á um ef á þarf að halda vegna þess máls.

Herra forseti. Sóttvarnatakmarkanir hafa eðlilega miðað við að heilbrigðiskerfið ráði við vandann en það hefur hins vegar haft afleiðingar víða fyrir fólk og fyrirtæki. Það eru því mikil vonbrigði að ríkisstjórnin með öll sín verkfæri, fjármagn og aðgengi að sérfræðingum, hafi ekki birst fyrir helgi með neinar nýjar lausnir eða aðgerðir, hvorki fyrir heilbrigðiskerfið né fyrirtæki á vonarvöl. Stóra verkefnið er auðvitað fullfjármagnað og vel mannað heilbrigðiskerfi og þar á ríkisstjórnin satt að segja mikið verk óunnið þrátt fyrir að hafa haft rúman tíma. Heilbrigðisstarfsfólk hefur margt verið undir ómennsku álagi, jafnvel löngu áður en Covid reið yfir, í vinnuumhverfi sem víða er undirmannað. Og stór ástæða álagsins á heilbrigðiskerfið er áralöng vanfjármögnun sem gerir vandann sífellt stærri. Það er nefnilega ekki nóg að fjármagna núna beinan kostnað vegna heimsfaraldurs. Það þarf að fara að bæta starfskjör og starfsumhverfi til að laða fólk að og koma í veg fyrir að það hrökklist úr starfi. Mönnun tekur þó vissulega tíma en nú eftir tvö ár með Covid, þar sem vandinn hefur e.t.v. birst enn skýrar en áður, skortir algerlega framtíðarsýn og alvöruaðgerðir. Það er sérkennilegt og skammsýnt líka að ríkisstjórnin hafi ekki bætt kjör heilbrigðisstarfsfólks, a.m.k. greitt því almennilegt álag á laun meðan ástandið varir

ekki til að bæta í. Ég átta mig á því að heilbrigðisráðherra er hér í hliðarsal og tekur þátt í umræðu á morgun um heilbrigðismál. Ég vil því spyrja hæstv. forsætisráðherra: Hvað er eiginlega planið?

Annars vegar er það sem varðar langtímastefnu fyrir heilbrigðiskerfið, því að hv. þingmaður nefndi það sérstaklega að þetta snerist ekki eingöngu um þennan heimsfaraldur og ég get tekið undir með honum um það. Þess vegna var einmitt mjög mikilvægt að hér var samþykkt í mjög góðu samkomulagi heilbrigðisstefna til ársins 2030 þar sem leiðarljós voru mörkuð fyrir heilbrigðiskerfið, ekki bara Landspítalann heldur heilsugæsluna og heilbrigðisþjónustu úti um land og hver væru okkar leiðarljós, og eftir því hafa bæði fyrrverandi og núverandi heilbrigðisráðherra unnið. Þannig erum við búin að sjá marktæka aukningu á fjárframlögum, hvort sem er til spítalanna, heilsugæslunnar, nú eða í kostnaðarþátttöku sjúklinga, sem var hér með því hæsta sem gerist á Norðurlöndum fyrir síðasta kjörtímabil en stefnir í það að vera á pari við önnur Norðurlönd. Þannig að það er svo sannarlega að mörgu að hyggja og ég held við höfum öll verið sammála

sérstaklega spítalanum með því að opna ný rými víðs vegar í kerfinu. Ég get staðið hér og talið upp hjúkrunarrými, endurhæfingarrými, líknarrými, dagdvalarrými. Það er auðvitað búið að virkja bakvarðasveitina, það er búið að efla rafrænar lausnir, við höfum séð stórbreytingu, jafnvel byltingu í því á undanförnum misserum. Það er búið að opna tvö hágæslurými og fjögur önnur fyrirhuguð og unnið er að gerð farsóttaeiningar. Og af því hv. þingmaður nefnir kjör

þar sem við þurfum að lifa með þessu fyrirbæri í einhvern tíma og þurfum að velta fyrir okkur hvernig við getum komið í veg fyrir að aðrir hlutir grotni niður og jafnvel hverfi eða minnki.

Fyrir helgi birtist grein eftir Kára Stefánsson á Vísi sem var titluð: Svar til stjórnar Persónuverndar, þar sem hann gagnrýnir nýlega úrskurði stofnunarinnar um vinnubrögð Íslenskrar erfðagreiningar. Um þrjá úrskurði er að ræða en einn þeirra felur í sér að Íslensk erfðagreining hafi brotið lög þegar hún safnaði blóðsýnum úr sjúklingum á Landspítala án þess að leyfi vísindasiðanefndar lægi fyrir. Blóðsýnin voru tekin úr inniliggjandi sjúklingum á Covid-deild Landspítalans í kjölfar þess að Íslensk erfðagreining sótti um leyfi til vísindasiðanefndar en áður en leyfi nefndarinnar fyrir sýnatökunni lá fyrir. Kári er ósammála niðurstöðunni og útlistar ástæðurnar fyrir því í fyrrnefndri grein. En áhugaverðasti hluti greinarinnar sem Kári birtir er að með henni birtist einnig afrit af bréfi sem hæstv. forsætisráðherra skrifaði honum þar sem hún virðist taka undir sjónarmið Kára

Forseti. Stofnanir sem gæta persónuverndar borgaranna eiga undir högg að sækja víðs vegar um heim á tímum kórónuveirunnar. Það er vegið að sjálfstæði þeirra og réttur borgaranna til friðhelgi einkalífs hefur verið skertur verulega.

Hins vegar kom fram í svari mínu, og það er samkvæmt upplýsingum sóttvarnalæknis að hann hafði forgöngu um að óska eftir þessari rannsókn. Hans upplýsingar voru þær að Landspítali og Íslensk erfðagreining væru að vinna að þessu sameiginlega og heilbrigðisráðuneytið hefur staðfest þann skilning við mig. Þannig að mínar upplýsingar eru þær að rannsóknin var unnin að beiðni sóttvarnalæknis til að vera grundvöllur ákvarðanatöku hvað varðar sóttvarnaráðstafanir í samvinnu Landspítala

Ég velti fyrir mér hver tilgangurinn var með þessu bréfi og hvers vegna forsætisráðherra ákveður að tjá sig um afstöðu sína gagnvart úrskurði sjálfstæðrar stofnunar við forstjóra fyrirtækisins sem úrskurðurinn fjallaði um.

réttmæti einstakra úrlausna. Það er að sjálfsögðu bara það lagaumhverfi sem við búum til og eðlilega hlutast ráðherra ekki til um slíka úrskurði. Ég

Við vorum öll að reyna að leggja okkar af mörkum og þar hefur Íslensk erfðagreining komið gríðarlega sterk inn í því að takast á við þennan faraldur. Aðdragandi þessarar rannsóknar var með þeim hætti sem ég lýsti. Það er auðvitað lykilatriði því að þar með má segja að þessi rannsókn hafi orðið ákveðinn grundvöllur fyrir áframhaldandi ákvarðanatöku um sóttvarnaráðstafanir. Það var minn skilningur á þessu og eins og ég segi þá byggi ég

Fólk er kannski að flýja land til þess eins að ná endum saman, enda er húsnæðisverð í hæstu hæðum, og verður fólk þá fyrir verulegum tekjuskerðingum. Hvers vegna er verið að gera fólki slíkan grikk? Er þetta ekki mismunun á grundvelli búsetu? Íbúðaverð er í hæstu hæðum, leiguverð er í hæstu hæðum. Stór hópur fólks á ekki séns, hvorki á að eignast íbúð né leigja lengur.

nálgast þetta þannig að ég held að það sé rétt að við þurfum að skoða þetta sérstaklega. Það eru dómsmál í gangi sem fjalla um málefni sem snúa akkúrat að þessu, ég veit ekki nákvæmlega hvort hv. þingmaður er að vísa til þess eða hvað,

þannig að við getum búið til fleiri tækifæri fyrir fólk, sem minna hefur á milli handanna, til að lækka húsaleigu. Það er mjög ánægjulegt að sjá þá þróun sem orðið hefur á síðustu árum í rétta átt hvað þetta varðar, og ég veit að hv. þingmaður þekkir vel,

Það er í alveg skýrt í stjórnarsáttmála núverandi ríkisstjórnar að við ætlum í endurskoðun á kerfinu. Þar koma skerðingarnar auðvitað inn. Ég hef lýst því áður yfir hér að ég tel að þetta sé eitt af mikilvægustu málunum sem eru á mínu borði og vil nálgast þessa kerfisbreytingu með þeim hætti. Á sama tíma og við reynum að koma sem flestum út á vinnumarkaðinn sem hafa skerta starfsgetu þá þurfum við að tryggja að þær bætur sem berast því fólki sem ekki getur unnið fyrir sér séu þannig að fólk nái endum saman. Þetta eru grundvallaratriðin í því sem við þurfum að horfa til á næstu mánuðum í þeirri endurskoðun sem stendur fyrir dyrum.

Virðulegur ráðherra. Í liðinni viku lýstu forsætis- og heilbrigðisráðherrar Spánar því yfir að nú væri kominn sá tími að rétt væri að nálgast heimsfaraldur Covid-19 sem hverja aðra inflúensu. Ný nálgun væri nauðsynleg þar sem eiginlegum heimsfaraldri væri lokið í ljósi þess að hið svokallaða ómíkron-afbrigði veirunnar væri mun mildara en þau fyrri. Þann 9. janúar síðastliðinn, fyrir rúmri viku, skrifaði Ragnar Freyr Ingvarsson læknir, fyrrverandi yfirmaður Covid-göngudeildar, pistil á Facebook þar sem hann lýsti efasemdum um að við værum enn á réttri braut hvað viðbrögð við faraldrinum varðar. Með leyfi forseta fleygir Ragnar fram spurningum eins og: Er vit í því að framkvæma öll þessi PCR-próf á að mestu leyti frísku fólki sem hefur litla áhættu á því að veikjast alvarlega, leggjast inn á sjúkrahús eða lenda á gjörgæslu? PCR-prófin eru ekki ókeypis. Ætli kostnaðurinn sé ekki á bilinu 50–100 milljónir í dag. Væri t.d. meira vit í að beina því fjármagni inn á spítalann? Prófa bara þá sem eru í áhættuhópum? Vakta þá sem eru í áhættu sérstaklega? Þurfum við að endurhugsa nálgun okkar? Horfa lengra fram á veginn? Þannig spyr Ragnar Freyr. Þarna kemur það fram sem er svo mikilvægt núna, þ.e. að þora að horfa til nýrra leiða og nýrrar nálgunar. Mig langar því, í ljósi þess sem ég hef nefnt hér, að spyrja hæstv. heilbrigðisráðherra hver afstaða hans sé til þeirra frétta sem nú berast frá Spáni og kollega hans þar

en ég fagna öllum þeim ólíku sjónarmiðum sem koma fram um það hvernig við getum beitt öllum

bolta. Þegar við berum okkur saman við aðrar þjóðir verðum við að taka inn í myndina að við erum á ólíkum stað í bylgjunni, ef við tökum til að mynda Spán. Við erum mjög dugleg, í samráði við sóttvarnayfirvöld, sóttvarnalækni, að skoða hvað er að gerast annars staðar.

Ég get komið inn á allar þær ráðstafanir hér í seinna andsvari en það kostar að semja við sjálfstætt starfandi geira sem sýna hér samfélagslega ábyrgð og koma inn og hlaupa undir bagga með spítalanum. Ég legg áherslu á að við sýnum þessa samvinnu í verki með spítalanum á meðan staðan er eins og hún er.

Það kom ýmsum á óvart að með nokkurra daga millibili var annars vegar hafnað þeirri tillögu að fresta skólahaldi í grunnskólum landsins og síðan nokkrum dögum síðar, nánar tiltekið var ákveðið að skella öllu í lás með tíu manna samkomutakmörkunum og fleiru á þeim nótum. Mig langar í því samhengi til að forvitnast um hvernig ráðherra metur rannsóknarskyldu sína. Hvaða rannsókn hefur ráðherra innt af hendi þegar kemur að íþyngjandi ákvörðun hans um réttindi og skyldur fólks í nafni sóttvarna? Mig langar til að spyrja hæstv. ráðherra að þessu til að

Má sem dæmi nefna að í verksmiðjunni verða brennd 155.000 tonn af kolum á ári miðað við fullan rekstur. Þetta yrði einn allra stærsti mengunarþáttur Íslands á sviði iðnaðar. Framleiðslan veldur einnig losun koldíoxíðs vegna bruna á eldsneyti af jarðefnauppruna sem nemur allt að 100.000 tonnum á ári miðað við einn ljósbogaofn og allt að 400.000 tonnum á ári miðað við fjóra Þá má einnig nefna efni eins og kvikasilfur og arsen sem verða til við framleiðslu í þessari verksmiðju. Mörg þessara efna eiga þar að auki sameiginlegt að valda ertingu á öndunarfærum og í kjölfarið öndunarerfiðleikum, sérstaklega hjá þeim sem veikir eru fyrir. Þess vegna vil ég spyrja hæstv. forsætisráðherra út í afstöðu hennar til þessa mats á umhverfisáhrifum og viljayfirlýsingarinnar. Telur ráðherra að endurræsing kísilversins geti samræmst framtíðarsýn og stefnu þjóðarinnar í loftslagsmálum? Er hún í samræmi við loftslagsstefnu Vinstri grænna? Samrýmist hún hagsmunum íslensku þjóðarinnar?

Nú ætla ég bara að segja að ég hef ekki kynnt mér nákvæmlega úrskurð Skipulagsstofnunar um þetta, en ber auðvitað fullt traust til þeirrar stofnunar að hún vinni þetta út frá út frá bestu faglegu gögnum og rökum sem til eru. Hvað varðar hins vegar þessa viljayfirlýsingu, ef ég þekki það rétt þá er hún á milli PCC á Bakka og Arion banka, ekki satt? Þannig að það er í sjálfu sér erfitt að stíga þar inn því að sveitarfélagið fer væntanlega þarna með skipulagsvaldið og væntanlega hefur sveitarfélagið mikið um það að segja hver nákvæmlega framtíðin verður hvað varðar þessa verksmiðju.

hvort sem er um þessa fjárfestingu að ræða eða aðrar, þá erum við að sjálfsögðu, og það er það sem ríkisstjórnin hefur verið að gera, t.d. með því að innleiða sérstakar ívilnanir fyrir fjárfestingar sem leiða til samdráttar í losun, ekki aukningar í losun,

hjá sveitarfélaginu en við erum að horfa á mistök fyrri ára sem áttu sér stað á sínum tíma þegar verksmiðjunni var í raun og veru gefið leyfi,

út. Á þeim tíma voru gerðir fjárfestingarsamningar sem hjálpuðu til við að þessi verksmiðja yrði að veruleika. Þeir voru frá ríkinu sem

og vilji til að vinna þetta mál öðruvísi og ég held að það sé mikilvægt að bæjarstjórnin stígi fram ef samstaða er um málið innan bæjarstjórnar og leiti leiða til þess. Eftir Eftir því sem ég heyrði hefur fólk eðlilega áhyggjur af mengandi starfsemi í nágrenni við byggðina eins og þarna er, alveg óháð öðrum áhrifum eins og loftslagsáhrifum. vegna þess að þarna liggur skipulagsvaldið og vegna þess að þetta varðar nærumhverfið, að það skipti miklu máli að bæjarstjórnin stígi fram í þessu máli þó að forsætisráðherra hafi nú ekkert umboð til að segja henni fyrir verkum hér.

Starfshópnum var ætlað að fara almennt yfir þróun raforkukostnaðar garðyrkjubænda og greina tækifæri til þróunar og nýsköpunar innan atvinnugreinarinnar. Starfshópurinn skilaði tillögum sínum til ráðuneytisins um mitt ár 2019 en það virðist lítið hafa skilað sér í kjölfarið á því. Landbúnaðurinn spilar mikilvægt og margþætt hlutverk í íslensku samfélagi en er að mörgu leyti vannýtt auðlind. Mikilvægi landbúnaðarins virðist hins vegar ekki endurspeglast í stuðningi við greinina eða starfsumhverfi hennar. Þetta á m.a. við hjá garðyrkjubændum en þungt rekstrarumhverfi þeirra gerir þeim erfitt fyrir. Hár rafmagnskostnaður er óumflýjanlegur fylgifiskur framleiðslu á ávöxtum og grænmeti. Garðyrkjubændur berjast oft í bökkum við að mæta miklum dreifikostnaði á raforku og það er mikilvægt að við stöndum vörð um fæðu- og matvælaöryggi á Íslandi með dyggum stuðningi við íslenska matvælaframleiðslu, sama í hverju hún felst. Meðal þeirra aðgerða sem við verðum að fara í er að jafna stöðu garðyrkjubænda óháð staðsetningu. Það er því augljóst að við þurfum að byrja á því að stuðla að meiri fyrirsjáanleika í raforkuverði. Með þessu er hægt að standa vörð um íslenska garðyrkjubændur og innlenda matvælaframleiðslu. Þannig tel ég að við tryggjum frjóan jarðveg fyrir heila starfsstétt til að vaxa og dafna.

Samkomulag um breytingar á þeim samningi var undirritað 14. maí 2020 en með samkomulaginu var í fyrsta lagi bætt við framlag til garðyrkjunnar, það eru 200 milljónir á ári, frá og með árinu 2020 og út gildistíma samningsins og þar af var 70 milljónum bætt við árlega til greiðslu sérstaklega vegna raforku. Samkvæmt samningnum renna því um 385 millj. kr., uppfært árlega, til greiðslu vegna raforku og ylræktendum voru tryggðar beingreiðslur vegna lýsingar í stað niðurgreiðslu kostnaðar, samanber þetta samkomulag. Framlög samkvæmt fjárlögum greiðast til framleiðenda miðað við notkun á raforku til gróðurhúsalýsingar. Með vísun til þess þá eru þessum framleiðendum í raun og veru tryggðar beingreiðslur til niðurgreiðslu í því skyni að stuðla að betra starfsumhverfi greinarinnar. En í grunninn er ég sammála hv. þingmanni um að þarna þurfum við að gera enn betur. Við þurfum að setja okkur háleit markmið í þá veru að grænmetisframleiðsla á Íslandi fái betri starfsskilyrði. Þau eru eru ótalin sóknarfærin sem eru fyrir hendi í þeim hluta greinarinnar. Virðulegi forseti. Ég þakka hæstv. ráðherra fyrir svarið. Það er nefnilega mikilvægt að við stöndum vörð um fæðu- og matvælaöryggi

hyggist leggjast í frekari aðgerðir sem stuðla að því bæta raforkumál garðyrkjubænda og að tryggja framtíð þessarar starfsstéttar. Garðyrkjubændur, sem stuðla meðal annarra að matvælaöryggi þjóðarinnar, eiga það skilið frá okkur. SPEECH_END

að hv. þingmaður á frumkvæðið að því hér að setja þessi mál á dagskrá af því ég tel mikilvægt að í umræðunni almennt um innlendan landbúnað þá setjum við garðyrkju og garðyrkjuframleiðslu í enn meiri forgrunn en við höfum áður gert. Það eru sérstaklega mikil sóknarfæri þarna sem eru í samræmi við bæði markmið okkar að því er varðar matvælaöryggi en líka losun gróðurhúsalofttegunda

Við erum hér í upphafi vorþings þegar miklar sóttvarnatakmarkanir hafa verið lagðar á þjóðina og ekki síður á þá rekstraraðila sem reka ferðaþjónustufyrirtæki, veitingahús, menningarstarfsemi o.fl. Hér í dag er verið að flytja mál hæstv. fjármálaráðherra um að fresta gjalddögum. Við erum hér í risastórum málum er varða efnahag hluta þjóðarinnar sem býr við mikla óvissu á þessum tímum. En hæstv. fjármálaráðherra sést hvergi, hvorki á tröppum Ráðherrabústaðarins né í þinginu á fyrsta degi eftir jólahlé. Mig langar að spyrja hæstv. forseta

óþarfur þegar kemur að rekstri ríkissjóðs og efnahagslegum afleiðingum kórónuveirunnar? Telur hann sig ekki þurfa að vera hér?

langar að rifja upp að fyrir 54 mínútum minnti forseti okkur á að fjarvistarskrá lægi frammi eins og alltaf er gert við upphaf þingfundar. Ég prentaði hana út. Á henni er eitt nafn. Það er ekki nafn Bjarna Benediktssonar, hæstv. fjármálaráðherra. Hvernig stendur á því, herra forseti, að haldin sé skrá yfir fjarvistir þingmanna sem ekki endurspeglar raunveruleikann, sem endurspeglar ekki einu sinni vitneskju hæstv. forseta sem leggur fjarvistarskrána fram? Ég held í ljósi þess hversu brýn málin eru og í ljósi þess að það hefur legið fyrir frá desemberlokum að við myndum koma saman til þingfundar þennan dag í janúar

Forseti vill upplýsa að hér er til staðar staðgengill fjármálaráðherra, hæstv. utanríkisráðherra, sem mun mæla fyrir því máli sem frá ríkisstjórn hefur komið.

Og fjármálaráðherra er ekki einu sinni til staðar til að svara spurningum þingmanna í þingsal og eiga hér samtal um þetta mál sem á að flýta í gegn. Mér þykir þetta vera vanvirðing við okkur í þinginu.

En ég velti fyrir mér hvort hæstv. fjármálaráðherra er í embættiserindum erlendis eða hvort hann er í fríi, hvort við getum líka fengið hæstv. forseta til þess að upplýsa þingið um það. Af því að við eigum, held ég,

voru, ef ég man rétt, fjórir ráðherrar fjarverandi ríkisstjórnarfund. Þriðjungur ríkisstjórnar er fjarverandi þegar verið er að kynna íþyngjandi ráðstafanir vegna heimsfaraldurs. Nú bítur hæstv. fjármálaráðherra höfuðið af skömminni með því að vera fjarverandi þegar við ræðum um efnahagsaðgerðir vegna þessara sömu sóttvarnatakmarkana og þróun veirunnar yfirleitt. Mér finnst við eiga heimtingu á því að vita hvort hæstv. ráðherra er í einkaerindum, hvort hann sé í fríi að slaka á einhvers staðar í útlöndum á meðan þessi bylgja gengur yfir, á meðan fjöldi rekstraraðila berst í bökkum, eða hvort hann er í einhverjum opinberum erindagjörðum á erlendri grundu.

að ráðherrar almennt sýni ekki þinginu meiri virðingu þegar kemur að þessum málum. Hæstv. forseti. Ég sem hélt að landið væri að rísa og þingstörfin að batna en svona byrjar nýja árið. Ég held að það sé mjög mikilvægt að við öll höfum það í huga, sem höfum verið kjörin hér inn, við erum í þjónustu við almenning og okkur ber að deila kjörum með þeim sem búa í landinu. Við sjáum það vel, t.d. á umfjöllun frá Bretlandi, hvaða áhrif það hefur þegar stjórnmálamenn sinna því ekki með sama hætti og almenningi er gert að gera. Nú er ég ekki að halda því fram að það sé tilvikið núna en ég held að við ættum samt að horfa út fyrir strendur landsins sem víti til varnaðar. Það er ósköp einfaldlega þannig, þó að ráðherrann sé með staðgengil, að ef hann er í langri fjarvist ber honum að kalla inn varaþingmann.

Ef það er svona mikilvægt að klára þetta frumvarp á einum degi, af hverju var þá ekki mikilvægt að klára það fyrir 15. janúar? Hvað segir það um þau fyrirtæki sem eru búin að skrapa saman fjármagni til að greiða þessa gjalddaga, jafnvel taka lán, hver veit?

þegar rekstur ríkisins var á neyðarstigi nánast allt kjörtímabilið 2009–2013.

Það var ekki vegna þess að þá langaði ekki að sóla sig á sundlaugarbakka á suðlægari breiddargráðu eða að taka þátt í einhverjum ráðstefnum erlendis. Nei, það var einfaldlega vegna þess að þeir voru kyrrsettir. Þeim var sagt að mæta. Þeim var sagt að vera hér í sal og bera fram þau mál sem þeir sjálfir bæru ábyrgð á. Nú man ég ekki hvaða stjórnmálakallinn það var sem skrifaði í sjálfsævisögu sinni

Menn komust ekkert upp með svona þegar neyðarástand var tekið alvarlega. Fjarvera hæstv. fjármálaráðherra bendir til þess að ríkisstjórninni (Forseti hringir.) sé ekki alvara með því neyðarástandi sem okkur á þinginu er gert að starfa eftir.

að standa í skilum og styrkja áframhaldandi rekstrargrundvöll þeirra. Lagt er til að heimila frestun á staðgreiðslu launa og tryggingagjalds á allt að tveimur gjalddögum á tímabilinu 1. janúar til 1. júní 2022. Þeim greiðslum sem frestað kann að verða skal skipt á fjóra gjalddaga frá 15. september til 15. desember 2022 að uppfylltum skilyrðum frumvarpsins fyrir þá veitingastaði sem hafa þurft að sæta takmörkunum á opnunartíma í kjölfar heimsfaraldurs kórónuveiru. Þá er með frumvarpinu lagt til að umsóknarfrestur vegna viðspyrnustyrkja fyrir nóvembermánuð 2021 verði framlengdur til 1. mars 2022 og frestur til að sækja um viðspyrnustyrki vegna nóvembermánaðar 2021 2021 var einungis einn mánuður þar sem hinn almenni umsóknarfrestur, samkvæmt lögunum um styrkina, rann út 31. desember sl. Sá frestur skýrðist af þeim tímabundna ramma sem í gildi var um ríkisaðstoð við gildistöku laga um viðspyrnustyrki en sá rammi hefur nú verið framlengdur til 30. júní á þessu ári.

Virðulegi forseti. Þetta frumvarp er hluti af aðgerðum stjórnvalda þar sem haldið er áfram að styðja við fólk og fyrirtæki og skapa forsendur fyrir öfluga viðspyrnu að loknum heimsfaraldri kórónuveirunnar.

Heimildin nær til að fresta gjalddögum innan árs og gerir rekstraraðilum þess vegna kleift að fresta útgjöldum þar til síðar á árinu. Áætlað umfang á frestuðum greiðslum á fyrstu sex mánuðum ársins fram á síðari hluta þess nema um hálfum til 1 milljarði kr. og það mat byggir á umfangi sambærilegra úrræða árin 2020 og 2021 og hlutdeild fyrirtækja í veitingarekstri í nýtingu þeirra. Framlengdur umsóknarfrestur vegna viðspyrnustyrkja fyrir nóvember 2021 mun hafa jákvæð áhrif á þá rekstraraðila sem ekki náðu að skila umsókn um styrkinn áður en gildandi umsóknarfrestur rann út. Þá vík ég að áhrifum frumvarpsins á ríkissjóð. Frestun á staðgreiðslu launa og tryggingagjalds hefur þau áhrif að þær tekjur ríkissjóðs tefjast innan ársins. Staðgreiðsla launa inniheldur einnig útsvarsgreiðslur til sveitarfélaga og ríkissjóður mun fjármagna þann hluta sem tilheyrir sveitarfélögunum þannig að útsvarsgreiðslur berist til þeirra á réttum tíma. Þetta hefur í för með sér aukinn fjármagnskostnað fyrir ríkissjóð en aukinn viðnámsþróttur þeirra fyrirtækja sem nýta sér úrræði er einnig til þess fallinn að auka umsvif og skattgreiðslur síðar á árinu. Áhrif á ríkissjóð eru því ekki að fullu kunn en í öllu falli óveruleg.

það er í dag sem við erum að byrja að ræða þetta frumvarp um enn eina frestunina á gjalddögum. Við í Samfylkingunni styðjum málið og munum greiða fyrir því að það fái skjóta en vandaða meðferð í þinginu. En við skulum hafa það alveg á hreinu að þetta er ekki eðlileg efnahagsstjórn. Svona á Alþingi ekki að vinna og ekki ríkisstjórnin heldur. Við höfum vitað í margar vikur, frá því löngu fyrir jól, að í ákveðnum atvinnugreinum ríkir algjört neyðarástand vegna faraldursins og vegna sóttvarnatakmarkana. Fjöldi fyrirtækja í veitingageiranum á erfitt með að standa í skilum. Við vissum þetta fyrir löngu. Hæstv. fjármálaráðherra sagði 10. desember að það þyrfti að hafa hraðar hendur til að styðja við veitingageirann og þar yrðu áfram í gildi sértækar aðgerðir. Hvað gerðist svo? Jú, Alþingi skrapp í jólafrí án þess að það hefðu verið kynntar neinar útfærðar aðgerðir og um leið voru fyrri úrræði að renna úr gildi. Núna er 17. janúar og þetta er allt og sumt, enn ein frestunin á gjalddögum. Ég spyr: Megum við ekki örugglega eiga von á því að það komi inn í þingið, helst á morgun eða hinn, frumvörp um einhvern alvörustuðning

vinnslu frekari aðgerðir með sambærilegri aðferðafræði og verið hefur en þó með þeim breytingum sem við teljum mikilvægt að taka tillit til og huga að með tilliti til þess hvar við erum stödd núna eftir þennan tíma.

tekið fyrir í þingflokki og í framhaldinu lagt fyrir þingið. En eins og hv. þingmaður fór yfir er ástæðan fyrir því að við erum komin með þetta frumvarp núna sú að eindagi er í dag og fyrsti dagur þings en frekari aðgerðir eru á lokametrunum og koma inn í þing í vikunni fyrir okkur til þess að fjalla um og setja í þinglega meðferð.

og fram undan eru þeir mánuðir sem eru alla jafna hvað erfiðastir í veitingarekstri og við vitum alveg að fólk sem stendur í þessum rekstri vill í lengstu lög forðast að segja upp starfsfólki. Ég vil því spyrja hæstv. ráðherra hvort hún telji ekki að það geti verið skynsamlegt núna þegar ákveðnar greinar verða fyrir svona miklu höggi

Það er rétt, það eru fleiri geirar sem standa í ströngu, bæði vegna veirunnar og hegðunar fólks en líka vegna þeirra takmarkana sem gripið er til, oft með mjög stuttum fyrirvara.

Það sem við erum að horfa til eru lokunarstyrkir og viðspyrnustyrkir í ákveðnu formi og svo sérstakur stuðningur við menningargreinar. Það er

Hagræni hópur Stjórnarráðsins sem hefur verið á vaktinni í mjög langan tíma og unnið þetta alla jafna er að fara yfir það líka núna og við tökum það þá þegar það

Það er strax í 1. gr. fjallað um það hverjir falla ekki undir þá regnhlíf að geta nýtt sér þessa lausn hér segir, með leyfi forseta: „Ef arði er úthlutað eða eigin hlutir keyptir á árinu 2022 eða“ — og það er það sem ég vil spyrja um — „úttekt eigenda innan ársins 2022 fer umfram reiknað endurgjald þeirra verður ekki fallist á frestun greiðslna í skilningi þessa ákvæðis.“

Í öðru lagi langar mig að spyrja hæstv. ráðherra hvernig vaxtareikningi verði háttað hvað þessar frestanir varðar. Verða þær vaxtareiknaðar eða vaxtalausar? Síðan langar mig til að spyrja hæstv. ráðherra: Eru fyrirtæki sem er með frestun vegna annarra lausna sem boðnar hafa verið á fyrri stigum álitin í vanskilum? Þetta er það sem ég vildi spyrja um í fyrri spurningum mínum.

og myndi vilja fá tækifæri til að gera það og koma aftur upp og fara yfir hver útfærslan er í því.

þá er það vissulega mikið högg fyrir þennan hluta atvinnulífs og hann hefur þurft að bregðast verulega við. En við höfum líka brugðist verulega við á móti með stuðningi. Auðvitað viljum við sem fyrst komast í sem eðlilegast horf hvað það allt saman varðar. Varðandi fyrri spurningu hv. þingmanns er það reiknaða endurgjaldið sem á við sem þú gefur sjálfur upp, svo að þeirri spurningu sé svarað hér í ræðustól.

reiknað endurgjald er þá 99% af reiknuðu endurgjaldi í lagi? Sleppur það? Helmingur? Ég átta mig ekki á því af hverju það er endilega ef það fer umfram.

Varðandi uppgefið útreiknað endurgjald viðkomandi rekstraraðila þá snýst þetta sem sagt um það, uppgefið útreiknað endurgjald viðkomandi rekstraraðila, en ekki það sem er gefið upp á vef Skattsins. Leiðarljósið hvað varðar arð og þess háttar í þessu frumvarpi er einfaldlega það sem í mínum huga er nokkuð skynsamlegt og eðlilegt sem er bara þetta; hugmyndin um að þú sért ekki að taka út arð og þiggja styrk úr ríkissjóði. Það er verið að reyna að beina þessum ívilnunum og aðstoð til fyrirtækja með því að bæta lausafjárstöðu þeirra og koma í veg fyrir að þau þurfi að segja upp starfsfólki vegna þeirrar stöðu sem uppi er og vegna þeirra ákvarðana sem stjórnvöld taka og reynt að girða fyrir það að fyrirtæki sem ekki þurfa á slíkri aðstoð að halda séu innan

Þegar við horfum á fyrirtæki sem eru þegar búin að greiða sín gjöld, fá kannski frestun á næsta gjalddaga, ef við tölum um tvo gjalddaga hérna,

reyna eins og kostur er að grípa þá rekstraraðila sem helst þurfa á þessum stuðningi að halda til þess aftur að bæta lausafjárstöðu þeirra og koma í veg fyrir að þeir segi upp starfsfólki vegna þessa tímabundna ástands. Þar er reynt að gera það þannig að þau fyrirtæki sem eru þá ekki þeirri stöðu nýti ekki úrræðið. Þess vegna er reynt að finna einhvern skynsamlegan milliveg í því og tæknilega útfærslu þannig að við séum að beina stuðningnum þangað sem helst er þörf á honum. Ef það er eitthvað í þessari útfærslu sem hægt væri að betrumbæta í þinglegri meðferð í nefnd er það væntanlega eitthvað sem nefndin mun skoða.

Við ræðum hér aðgerðir til að framlengja lánalínur ríkissjóðs til fyrirtækja sem eru að lenda í enn öðrum forsendubrestinum vegna náttúruhamfara og opinberra sóttvarnaaðgerða þeim tengdum. Höfum í huga að hluti af samfélaginu hefur ekkert að ráði fundið fyrir þessari veiru. Á meðan sumir hafa fengið veiruna beint í fangið, beint í andlitið, hafa aðrir geta unnið mun betur í kringum hana. Það er í fyrsta lagi auðvitað framlínan í heilbrigðisþjónustunni og ef við horfum á efnahagslífið eru það síðan fyrirtæki sem undir engum kringumstæðum hefðu getað búið sig undir svona ástand. Þá er ég ekki að tala um stóru fyrirtækin sem eru með verðmæt bankasambönd, lánalínur sem voru endurnýjaðar auðveldlega, eða stóra fjárfesta sem geta veitt aukið eigið fé í reksturinn. Ég er að tala um lítil og meðalstór fyrirtæki, fyrirtæki rekin af fjölskyldum í landinu, fyrirtæki þar sem fólk er í flestum tilvikum í persónulegum ábyrgðum fyrir skuldum og rekstrinum almennt, fólk sem er að missa viðurværi sitt.

vegna stöðu spítalans. Nú eru tvö ár liðin frá því að faraldurinn hófst, tvö ár í stríðsrekstri á spítalanum, og ráðherrar eru mjög duglegir að telja til fjárhæðirnar sem renna til spítalastigsins í tengslum við Covid. Það heyrist trekk í trekk í fjárlagaumræðunni og heyrðist líka rétt í þessu í svari hæstv. forsætisráðherra. En hér er verið að varpa fram tölu um raunaukningu frá 2017–2021 án þess að taka tilliti til fólksfjölgunar, sögulegrar vanfjármögnunar

Þar eru nokkur hundruð milljónir. Skimunin er fjármögnuð, hlífðargallar og aukavaktakostnaður vegna Covid-vinnu. Fólki er vissulega borgað fyrir að mæta á aukavakt. En ekki hvað? Þetta er fullkomlega sjálfsagður kostnaður. Höfum það á hreinu. Það er ekki hægt að hrósa sér fyrir að standa undir stríðskostnaði. Það væri vítavert gáleysi að gera það ekki. Staðreyndin er sú að þrátt fyrir allt það sem ríkisstjórnin er svo gjörn á að telja upp vantar 2 milljarða kr. inn í spítalaþjónustu miðað við áætlanir Landspítalans til að halda óbreyttri þjónustu, miðað við það sem fjárlaganefnd treysti sér til að samþykkja fyrir jól. Þetta eru ekki aukaverkefni, þetta er kostnaður vegna öldrunar, vegna fjölgunar. Þetta er kostnaður sem var tekinn af Landspítalanum í nýsamþykktum fjárlögum, í heimsfaraldri, eftir vanfjármögnun margra ára. breytingartillaga af minni hlutanum við fjárlagafrumvarp til að leiðrétta þetta svo að Landspítalinn færi ekki vanfjármagnaður með sinn grunnrekstur inn í enn eitt ár heimsfaraldurs en því var neitað. Við hljótum öll hér inni að vera hugsi yfir þessu akkúrat núna. Hitt atriðið fyrir samhengi hlutanna sem við ræðum hér í dag í þessu frumvarpi er þetta: Hér hafa verið hertar aðgerðir frá 12. nóvember og við stöndum hér rúmlega tveimur mánuðum síðar, á settum gjalddaga, til að framlengja í snörunni. Það er það sem þetta er, að framlengja í snörunni á opinberum gjöldum fyrir fyrirtæki sem sinna nándarþjónustu. Hvað er í gangi? Erfið staða þessara fyrirtækja hefur legið fyrir frá því í byrjun desember, í rauninni frá því um miðjan nóvember. Síðan er mætt með gömul úrræði, talað um úrræði sem verða mögulega lögð fram í vikunni og er verið að skoða, sem mörg hver virka kannski ekkert endilega lengur, líkt og ekkert hafi breyst frá því í apríl 2020 þrátt fyrir að efnahagsreikningar fyrirtækjanna séu orðnir að engu, þrátt fyrir að mörg ný fyrirtæki, veitingastaðir og fleira, hafi verið stofnuð á meðan faraldurinn hefur geisað.

en fyrir tveimur árum. Á að refsa þeim fyrirtækjum sem hafa reynt að halda sjó undanfarið, þeim sem standa nú eftir, þeim sem tóku sig til og stofnuðu nýtt fyrirtæki, nýtt veitingahús, nýtt ferðaþjónustufyrirtæki, á tímum heimsfaraldurs? Þau falla ekki undir neina styrki eða réttara sagt skaðabætur. Sér í lagi er þetta áhugavert í ljósi þess að lítið hefur heyrst um hlutabótaleiðina.

Virðulegi forseti. Það er örvænting að grípa um sig í mörgum litlum fyrirtækjum. Fólk er að missa allt sitt. Og hér er mætt nærri tveimur mánuðum síðar, eftir harðar aðgerðir, með eitt frumvarp sem snýr að framlengingu frestunar gjalda. Mörg okkar vonuðu að þessu væri lokið; almenningur, við í stjórnarandstöðunni.

Við erum með öflugt almannavarnateymi sem skoðar allar mögulegar sviðsmyndir í sóttvarnamálum. En hvar er sviðsmyndagreiningin fyrir efnahagsaðgerðir vegna sóttvarnaaðgerða? Rætt er um að það sé teymi núna að skoða þetta í fjármálaráðuneytinu. Af hverju er verið að bregðast við eftir á? Af hverju liggja ekki útfærðar áætlanir fyrir eftir tvö ár í þessum aðstæðum? Af hverju tekur þetta svona langan tíma? Var ríkisstjórnin einfaldlega ekki undir það búin að hér yrðu áfram sóttvarnaaðgerðir? Það er kannski óskhyggja meðal okkar hinna en það er ábyrgðarleysi meðal þeirra sem mest vita hverju sinni. Við erum nýbúin að samþykkja fjárlög hér inni í þessum sal nú rétt fyrir áramót þar sem nær öll Covid-úrræði voru felld úr gildi. Í ofanálag birtist í þeim fjárlögum, þrátt fyrir augljósar upplýsingar sem koma ítrekað fram á fundum fjárlaganefndar, 2 milljarða kr. umrætt gat á rekstri Landspítalans. Við í minni hlutanum bókuðum sérstaklega um þetta fyrir áramót af því að við áttuðum okkur á því að þetta væri gáleysi undir núverandi kringumstæðum. Nú erum við komin aftur á sama stað. Þar mátti líka finna samdrátt í fjárveitingum til menningarsjóða, viðbótarfjárveiting sem komið var á vegna Covid var látin fjara út og það þótti bara eðlilegt. Það var ekki tekið til greina þegar við lögðum það til í breytingartillögum okkar að mögulega væri þetta of snemmt. Það eru þrjár vikur síðan þetta var. Í svona ástandi er veruleg hætta á að það molni undan samstöðu og hópum sé att saman, fólki og fyrirtækjum í örvæntingu, heilbrigðiskerfinu, skólum, veitingageiranum, ferðaþjónustugeiranum, því að úrræðin koma fram of seint. Fólk hefur áhyggjur af sjálfu sér og hvað aðrir séu að fá því að það er ekki úr nægu að moða. Kostnaðurinn endar með því að verða meiri fyrir vikið og samstaðan minni. Þetta er það síðasta sem við þurfum núna. Ég vek líka athygli á því hérna rétt í lokin á þessum orðum mínum að það lá ótrúlega mikið við hér í þinginu fyrir jól að samþykkja 7 milljarða kr. innspýtingu

Við höfum ekki fengið nein svör um hvað veldur þessari forgangsröðun. Þetta eru gífurlegar upphæðir. Virðulegi forseti. Það er á ábyrgð stjórnvalda að vera undir þetta ástand búin, vera á réttum stöðum, að mæta með réttu lausnirnar á réttum tíma. Það er ekki hægt að vera með afsakanir núna um að fólk viti einfaldlega ekki hvað sé í gangi eða hvað sé um að vera.

þessar aðgerðir, fyrir utan viðspyrnustyrkina sem samt eru allt of lágir, út eins og frestun. Þetta er frestun á því slæma sem koma skal. Við erum í rauninni að búa til stóran snjóbolta sem við erum búin að ýta á undan okkur í tvö ár og því miður er það þannig að ef sú óskhyggja að 1,4 milljónir ferðamanna komi hingað til lands á þessu ári verður ekki að veruleika þá mun þessi snjóbolti rúlla yfir okkur og verða snjóflóði. Það er nauðsynlegt að taka raunverulega á vanda þessara aðila, ekki bara í þessum geira heldur í öllum þeim geirum sem lent hafa í rekstrarvandræðum út af Covid.

lokanir og allar þessar aðgerðir til þess að fletja út kúrfuna. Jú, það er vegna þess að við erum ekki að ráðast á raunverulega vandamálið, sem er mönnunarvandi á Landspítalanum. Af hverju er mönnunarvandi þar? Það er vegna þess að það hefur verið flótti úr heilbrigðisstéttunum, flótti yfir í aðrar stéttir og flótti úr landi. Það kom fram á síðasta ári að fjórir af hverjum fimm hjúkrunarfræðingum hætta störfum störfum sem hjúkrunarfræðingar innan fimm ára frá útskrift. Það kom einnig fram að á síðastliðnum tíu árum hefðu um 2.000 heilbrigðisstarfsmenn flutt úr landi vegna þess að hér eru laun og starfsskilyrði alls ekki nægilega góð. Starfsskilyrðin sem fólk er að flýja er hið mikla álag sem það verður fyrir vegna þess hversu fámennt er Og af hverju er fólk ekki tilbúið að koma og vinna þarna? Jú, það er vegna þess að launin eru hreint og klárt ekki mannsæmandi fyrir þá vinnu sem verið er að inna af hendi.

En nei, það má ekki laga laun hjúkrunarfræðinga eða annarra heilbrigðisstarfsmanna. Þess í stað erum við tilbúin að setja endalausa peninga í plástra til að laga afleiðingar þess,

Við verðum að hætta sem stjórnmálamenn og stjórnmálakonur að horfa alltaf bara á það sem við þekkjum vel. Við þurfum að horfa á raunverulegu ástæðurnar og takast á við þær þó að þær séu erfiðar, að það þýði að við þurfum að tækla hluti eins og þau laun sem virkilega þarf að hækka.

Við verðum að hætta þessari óskhyggju. Við þurfum að hætta þessum plástrastjórnmálum og fara að takast á við alvöruvandamálin, að borga heilbrigðisstéttum mannsæmandi laun.

að koma inn á nokkur atriði sem ég held að sé nauðsynlegt að hv. nefnd sem fær málið til umfjöllunar á milli umræðna skoði sérstaklega.

verður ekki fallist á frestun greiðslna í skilningi þessa ákvæðis.“ Það sem ég held að væri gott að hnykkja á í nefndaráliti, ef ekki meira, er að þarna sé ekki verið að binda sig við þau viðmið sem uppgefin eru af Skattinum, sem eru

allt að 15 starfsmenn 1.104.000 kr., 2–6 starfsmenn 858.000, 1–3 starfsmenn 683.000 og ný fyrirtæki yngri en 12 mánaða með 1–2 starfsmenn 498.000.

En ég held að það væri skynsamlegt að nefndin skoðaði þetta atriði sérstaklega og hnykkti á og það hlýtur að liggja fyrir með hvaða hætti akkúrat þetta hefur verið afgreitt í fyrri sambærilegum aðgerðum.

eru þau að launagreiðandi sé ekki í vanskilum með opinber gjöld, skatta og skattsektir sem komnar voru á eindaga 1. ágúst 2021 …“ Í greinargerðinni er komið inn á það að „miðað skal við skuldastöðu eins og hún var í lok júlí 2021.“ Það þarf að hnykkja sérstaklega á því að fyrirtæki sem hafa mögulega verið í vandræðum á þeim tímapunkti en komið sér út úr þeim lendi ekki í vandræðum á grundvelli þess að hafa hafa átt slæma punktstöðu í lok júlí 2021. En texti frumvarpsins, eins og mér sýnist hann liggja, miðar bara við þessa tilteknu dagsetningu.

með leyfi forseta: „Leiði síðari skoðun í ljós að skilyrði greiðslufrestunar hafi ekki verið til staðar skal launagreiðandi sæta álagi til viðbótar upphæð skilafjárins

sem eru á gjalddaga 1. janúar 2022 til og með 1. júní 2022.“ Þetta er sem sagt frestun á greiðslum, ekki niðurfelling í neinu samhengi.

tiltekinna hluta atvinnulífsins. Mig langar svolítið að gagnrýna með hvaða hætti þetta ber að.

lækni sem hefur gaman af því að vera í fjölmiðlum fyrir að vera að spyrja spurninga í miðjum heimsfaraldri. Ég ætla bara að vona að guð lofi að við séum ekki í miðjum faraldrinum að þá eru tvö ár eftir. En það er auðvitað fráleit sú afstaða sem þar kom fram, að ráðherrar mættu ekki spyrja spurninga. Ég veit ekki hvert við erum komin ef það er staðan, en sá læknir verður að eiga það við sig. En þetta var nú útúrdúr. útúrdúr. Mig langar að gagnrýna að við séum hér komin tvö ár inn í þennan faraldur, nýbúin að taka þá ákvörðun að fresta ekki upphafi skólaárs í grunnskólum landsins

sem er þó í töluvert verri stöðu hlutfallslega en við, farnir að kalla eftir því að Evrópusambandið höndli kórónuveiruna, eftir að ómíkron-afbrigðið varð ríkjandi, sem hverja aðra flensu.

Það hittist nú bara þannig á að fyrsta greining ómíkron-afbrigðis hitti á sama dag á Spáni og hér á Íslandi. Ef við ætlum ekki að leyfa okkur að draga neinn lærdóm

Ég held að ríkisstjórnin hafi hlaupið á sig síðastliðinn föstudag, eða með þeim aðgerðum sem voru tilkynntar síðastliðinn föstudag,

Nei, þá er öllu skellt í lás. Svo erum við hér í einhverjum bráðaaðgerðum til að bregðast við því eftir á

er sérstaklega tilgreint hér í greinargerðinni, með leyfi forseta: „Ekki er gert ráð fyrir því að þær greiðslur sem þegar hafa verið inntar af hendi á gjalddaga 1. janúar 2022 komi til endurgreiðslu.“ Það er sem sagt gjalddaginn sem fjallað er um hér í dag og er til greiðslu í dag

í þeirri trú að þeim væri uppálagt að gera þetta með hefðbundnum hætti og standa skil á sínu? Þetta geta verið fyrirtæki sem mest þyrftu á að halda því að í öllu þessu regluverki er lagt svo mikið upp úr því að ekki komi til neinna vanskila eða að samkomulag sem gert hefur verið við skattyfirvöld haldi upp á tíu. Þó að tíminn sé

tækist að koma í nefndarálit einhverjum skilningi á því hvernig þessir hlutir ganga raunverulega fyrir sig við rekstur fyrirtækja í jafn erfiðu og ófyrirsjáanlegu umhverfi og stjórnvöld bjóða þeim upp á í dag.

góðs gengis við að reyna að koma fram sjónarmiðum í þessu nefndaráliti sem skýra þau atriði sem eru óljós því það skiptir svo sannarlega máli í þessu samhengi.

Ég tel þetta frumvarp vera kristaltært dæmi um það sjálfskaparvíti sem ríkisstjórnin hefur sett sig í

Í upphafi faraldursins var talað um að bregðast við jafnóðum. Það bjuggust allir við að þetta yrði stuttur faraldur, þessi eina bylgja, en ekki að það yrðu þessi tvö ár og lengur jafnvel, eins og möguleiki er á. Gott og blessað. En við eigum að setja öryggið á oddinn hvað þetta varðar og gera ráð fyrir svartsýnni sviðsmynd en það er ekki gert.

Það er fyrirsjáanlegt að um leið og stjórnvöld grípa til takmarkana muni það skapa vandamál hjá þeim aðilum sem takmarkanirnar skella á. Það er fyrirsjáanlegt

öllum þessum vanda sem við glímum við núna. Það er búið að grafa undan þeim kerfum sem eiga að geta brugðist við svona ástandi.

Þetta er stór spurning sem við verðum að spyrja okkur því það er gegnumgangandi í gegnum allan þann feril sem ég hef verið í fjárlaganefnd að það er ítrekað vanfjármagnað. Það er ítrekað bent á nákvæmlega þá galla sem valda þeirri vanfjármögnun. En nei, það er flöt aðhaldskrafa. Við skulum vera með naumhyggju hérna því það er einhvern veginn svo ábyrg fjármálastefna að vera með þá naumhyggju að passa að halda öryggiskerfum okkar bara rétt þannig að þau skrimti,

Það sést á því að hjúkrunarfræðingar geta ekki fengið kjarasamning, hafa þurft að fara núna tvisvar í röð í gerðardóm. Ljósmæður áttu í erfiðleikum með sína kjarasamninga líka

neikvæðri merkingu þess orðs, alls ekki. Við þurfum nauðsynlega að fara í framtíðarhugsun á því hvernig við viljum haga þeim öryggisnetum sem við erum með til þess að við getum glímt við neyðarástand. Við gerum ráð fyrir því að það þurfi að grípa til neyðaraðgerða af og til. Og hvað þýðir það?

Við vitum að við eigum að gera sviðsmyndir um t.d. svartsýnni niðurstöður en búist er við. Ríkisstjórnin gerði ráð fyrir ákveðinni þróun þessa faraldurs og ætlaði að bregðast við jafnóðum. Raunin varð sú að þær áætlanir stóðust ekki og það var alltaf verið að spóla í sama farinu. Það var ekki byggð nein undirstaða eða grundvöllur undir starfsemi í faraldri, eðlilegt líf í faraldri, eins eðlilegt og það getur verið, heldur er sífellt verið að fara í einhvern pendúlaleik fram og til baka með takmarkanir, slakanir, takmarkanir og slakanir. Það er nýbúið að setja á einar hörðustu takmarkanir í þessum faraldri og strax byrjað að tala um tilslakanir. Það er verið að setja á gríðarlega harðar takmarkanir hjá ákveðnum aðilum innan samfélagsins þar sem smit eru ekkert endilega vandamál á meðan það er ekkert ekkert aðhald á þeim stöðum þar sem smit virðast dreifast sem mest, í skólum og leikskólum. Það er kannski ekki alvarlegt af því að það leggst síður á börn sem betur fer þó að það séu til alvarleg tilfelli hvað þau varðar, þá er samt allt opið og stjórnvöld útskýra ekki fyrir okkur á nægilega greinargóðan hátt af hverju þessi forgangsröðun er í gangi. Af hverju þarf að loka börum og skemmtistöðum? Er vandamálið í alvörunni þar? Kemur það í alvörunni til með að leysa þetta vandamál með dreifinguna og fjölda smita þannig að heilbrigðiskerfið í núverandi ástandi geti ráðið við það? Ég hef ekki minnstu hugmynd.

Þetta er kjarni þessa frumvarps sem við glímum við hérna, afleiðingin af því öllu að það er kerfisbundið grafið undan þeim öryggisstofnunum sem eiga að

að eftir tvö ár af þessu skammsýnisrugli séum við enn í þessu. Við erum enn þá í: Köllum saman þingið og húrrum í gegn frumvarpi á einum degi. Það er hægt að gera það fyrir fyrirtæki sem eru með gjalddaga til að greiða skatta en það er ekki hægt að húrra saman þinginu til þess að reyna að redda mönnunarvandanum á heilbrigðisstofnunum, eins og t.d. með tillögu hérna fyrr í dag um að greiða einfaldlega bara

þannig sem við þurfum að hugsa um það hvernig við glímum við neyðarástand, að dreifa álaginu nægilega mikið þannig að það brenni ekki út og skilji okkur eftir í einhverjum rústum þegar þessum faraldri loksins

Virðulegur forseti. Það er afstaða okkar í þingflokki Viðreisnar að við ætlum að styðja að þetta mál nái fram að ganga hratt, vel og örugglega. En ég vil gjarnan grein fyrir nokkrum sjónarmiðum sem þarf að hafa uppi hér við þessar aðstæður. Maður fékk það á tilfinninguna þegar var verið að tilkynna um harðari sóttvarnaráðstafanir núna á dögunum

máli er ekki neitt annað en að fresta ákveðnum vanda. Við erum ekki að taka á neinu vandamáli. Við erum ekki að bæta fyrirtækjum upp tekjutap, við erum að fresta greiðslu gjalda og það vita jú allir hvað það þýðir. Það þýðir að það kemur síðar að skuldadögum. Þetta er í sjálfu sér ágætisúrræði ef því fylgir eitthvað meira, sem virðist nú vera frekar langt í að verði kynnt miðað við öll tækifærin sem ríkisstjórnin hefur haft til þess. Ég segi þetta bara með vísan í það sem fram kemur í greinargerðinni sjálfri með þessu máli. Þar segir: „Frá því um miðjan nóvember sl. hafa verið í gildi miklar takmarkanir á starfsemi veitingastaða þar sem heimilaðar eru áfengisveitingar, opnunartími styttur og hámarksfjöldi gesta í rými takmarkaður verulega.“ Þetta er með öðrum orðum búið að vera í gangi með einum eða öðrum hætti í fleiri fleiri vikur, í einhverja mánuði. Þar af leiðandi hlýtur að vera hægt að fara fram á það að aðeins meiri langtímahugsun fylgi því sem hæstv. ríkisstjórn leggur til hverju sinni.

Þetta allt saman er takmarkað í dag með margvíslegum hætti eins og við þekkjum og þess vegna er auðvitað nauðsynlegt að grípa til aðgerða. En eins og orðin bera með sér sem ég vitnaði til í greinargerðinni þá hefur verið nægt andrými til þess að búa til einhvers konar plan til lengri tíma til þess að slíkir aðilar

vikan núna hljóti að vera síðasta vika faraldursins, að við séum alveg að sleppa fyrir horn. En það eru ekki nema fáeinir dagar síðan sóttvarnalæknir

erum stödd í þessum faraldri og að það er ekki boðlegt að vera alltaf að horfa til einnar viku eða tveggja vikna í senn, bíða með aðgerðir í von um að betri tíð

okkur að vera vongóð. Mig langar að vitna aðeins í orð Braga Skaftasonar, sem rekur þrjá veitingastaði í Reykjavík, í fréttunum á dögunum. Hann var að tala um að frestun á tveimur gjalddögum hjálpi en sé afskaplega lítill hluti af heildinni. Það er haft eftir honum í frétt að eftir tvö ár af takmörkunum séu launin að sliga veitingahúsin og hann vísar til þess sem gert var í upphafi faraldurs. Ég vitna hér beint í orð hans, með leyfi forseta: „Þá kom fram mjög góð leið sem ég vil bara sjá ríkið endurtaka. Það var hlutabótaleið fyrir fyrirtæki sem lenda svona hrikalega í því. Ég er með fullt af starfsfólki sem er á fullum launum hjá mér og hefur ekkert að gera. Ég hef ekki þurft að segja upp starfsfólki enn þá. Þegar ég segi ekki þurft, ég hef bara þráast við. Ég stend með mínu fólki, ég horfi á þetta sem samvinnufólk sem er sérfræðingar í sinni grein. En ef ástandið heldur áfram að vera jafn slæmt og það er núna og ríkið ætlar ekki að koma til móts við okkur

sem þurfa að sæta takmörkunum og þau eru ansi mörg, ekki bara í þeim geira sem við erum að ræða akkúrat núna heldur verða auðvitað fleiri fyrirtæki og heimili fyrir búsifjum vegna faraldursins. Ég sakna þess að ríkisstjórnin skuli ekki hafa eitthvað af þessum úrræðum stöðugt í gangi á meðan það þarf að grípa til einhverra takmarkana. Setjum sem svo að þetta ástand haldi áfram einhverja mánuði í viðbót. Setjum sem svo að það komi upp eitthvert nýtt afbrigði eða að faraldurinn haldi áfram með einhverjum hætti sem ekki var fyrirséð eftir einhverja mánuði eða annað, að þá viti fólk, heimili, fyrirtæki og allir rekstraraðilar að ríkisstjórnin er a.m.k. tilbúin, vegna þess að það er auðvitað hægt að sækja í þann bjargráðapakka sem var reyndur hér á fyrri stigum faraldursins. Það er fullt af leiðum

þeir sem starfa í veitingarekstri, svo dæmi sé tekið, eigi það alveg skilið að við veltum upp öllum möguleikum sem hægt er, að hafa eitthvert regluverk í gangi sem segir að ef faraldurinn fari á ákveðið stig og það þurfi að herða takmarkanir með tilteknum hætti þá séu, og menn viti það fyrir fram, ákveðnar aðgerðir í boði, ákveðin úrræði í boði fyrir þá sem standa í rekstri. Það kemur okkur kannski aðeins út úr þeirri stöðu sem við erum í hérna í dag, þ.e. að við erum búin að bíða frá síðasta ríkisstjórnarfundi, í nokkra daga, eftir því að ríkisstjórnin kynni einhver úrræði og hún er síðan bara tiltekin frestun á gjalddögum en ekki gengið lengra sem þó er það sem veitingastaðirnir, svo við tökum þá bara sem dæmi, hafa verið að kalla eftir mánuðum saman. mánuðum saman. Þannig er það búið að vera og þannig verður það vafalítið áfram í einhvern tíma enn. Svo

Við eigum ekki lengur, komin næstum því tvö ár inn í faraldurinn, að hugsa um þessa bylgju sem síðustu eða þessa viku jafnvel sem þá síðustu að þegar núverandi samkomutakmarkanir og þrengingar á mannréttindum renna út þá hljóti að koma til þess að við slökum á klónni. Við verðum einfaldlega a.m.k. að gera ráð fyrir því og senda út þau skilaboð til þeirra sem standa í rekstri og eru að verða fyrir búsifjum vegna þessa að það sé einhvers konar hald í aðgerðum sem bíða ef þessi vika er ekki sú síðasta, ef þessar aðgerðir eru þess eðlis að það þurfi að framlengja þær til lengri tíma. Það er síðan hægt að hvetja ríkisstjórnina til dáða og beina því til hennar að hún hugsi líka betur um menningargeirann sem er annar

mjög eindregið undir það sem fram hefur komið í þessari umræðu og við verðum auðvitað að halda á lofti og það er að við erum í þessum aðgerðum, við erum að ræða þetta mál hér í dag, einfaldlega vegna þess að mönnum hefur ekki tekist, þrátt fyrir fjölmargar áskoranir, þrátt fyrir að fjármagni hafi verið dælt inn til spítalans að einhverju leyti í sértækar aðgerðir, að koma því þannig fyrir að spítalinn anni faraldrinum betur þannig að við losnum við þessar takmarkanir. Það eru auðvitað stóra vandamálið hér

jafnvel þótt aukið álag komi vegna faraldurs er ástæðan fyrir því að við erum að þrengja að réttindum fólks. Það er ástæðan fyrir því að við erum að takmarka samkomufrelsi, fundafrelsi, atvinnufrelsi og allt þetta sem við erum að ræða hér en varla fæst rætt af einhverju viti í þinginu nema þá fyrir kurteisissakir af og til þegar mál detta hingað inn. Ég

Þetta verður hins vegar að vera partur af miklu víðtækari stuðningsaðgerðum til þeirra hópa sem við erum að ræða, þeirra fyrirtækja og rekstraraðila sem hér eru undir. Það þarf miklu meira til. Við erum bara ýta vandanum fram á seinni hluta ársins. Við erum ekki að taka á honum. Við erum ekki að henda honum út af borðinu. Við erum einfaldlega bara pínulítið, eins og ég held að einn hv. þingmaður hafi rætt það hér áðan, að lengja í hengingarólinni. Það kemur að skuldadögum og þá verða fyrirtækin sem hér eru undir að vera búin að fá miklu skilvirkari og raunhæfari alvöruúrræði til að bregðast við þeim rekstrarvanda sem til er kominn vegna þess að ríkið hefur sagt: